Hrvatskog sabora. - Prijedlog odluke o proglašenju "Nacionalnog dana zaštite na radu" Predlagatelj je Vlada. Državna tajnica Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Vera Babić drži da nema potrebe obrazložiti prijedlog. Odbor za zakonodavstvo, rad, socijalnu politiku i zdravstvo? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a poštovana zastupnica Ruža Lelić. Izvolite! Poštovani predsjedniče, gospođo Babić, kolegice i kolege! Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava Prijedlog odluke o proglašenju "Nacionalnog dana zaštite na radu" kao doprinos promicanju zaštiti na radu te podizanje razine svijesti o potrebi provedbe zaštite na radu kako kod poslodavaca tako i kod zaposlenika, zaštite na radu kao sastavnog dijela proizvodnje i gospodarskog rasta a ne kao nametnuti i nepotrebni trošak. Poznato je da su ozljede na radu u svijetu a i kod nas jedan od izraženih javno zdravstvenih problema. Zbog njih se gube milijarde radnih dana a još su značajniji troškovi liječenja i rehabilitacije ozlijeđenih uz posljedični gubitak zdravlja ili života odnosno radne sposobnosti i nastanka invalidnosti. Međunarodna organizacija rada i Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuju da svake godine na radu smrtno strada oko 2 milijuna radnika, uz 260 milijuna ozljeda na radu te velikog broja slučajeva profesionalnih bolesti. Zbog odsutnosti na radu radi bolovanja prouzročenih ozljedama na radu i profesionalnim bolestima, godišnje se gubi oko 4% bruto društvenog proizvoda. U Hrvatskoj se na godinu zabilježi više od 20 tisuća ozljeda na radu. Od 1985. do 1995. godine broj ozljeda na radu se stalno smanjivao. Od 1996. do 2000. stopa se kretala od tisuću 700 do tisuću 753 na 100 U 2001. i 20002. stopa je i dalje padala, da bi 2003. došlo do porasta broja nesreća na radu. I taj broj je bio 23 2004. godine broj nesreća na radu je smanjen za 4,7 u odnosu na 2003., iznosio je 21 A ovdje treba ipak naznačiti, znači da imamo smanjen je broja ozljeda na radu uz povećanje broja osiguranika za 1,7%. U 2005. dolazi do daljnjeg povećanja broja osiguranika za 2,7 a broj ozljeda je još uvijek za 304 manji nego 2003. godine. Ukupna stopa ozljeda na radu koji su se dogodili na radnom mjestu u 2005. najniža je u zadnje četiri godine. Događaju se nažalost i ozljede sa smrtnim ishodima i u proteklom razdoblju broj smrtnih slučajeva kretao se od 21 tisuću '99. do 34 2004. i 46 u 2005. U najvećem postotku nesreće na radu događaju se na samom radnom mjestu, preko 80%. A kada su u pitanju djelatnosti onda su najučestalije u prerađivačkoj industriji, u graditeljstvu i šumarstvu. Svake se godine u svijetu zabilježi 68 do 157 milijuna novih slučajeva profesionalnih bolesti. 30 do 50% radnika diljem svijeta izloženo je fizičkim, kemijskim, biološkim opasnostima, prekomjerno su opterećeni teškim tjelesnim naporima ili rade u neprimjerenim ergonomskih uvjetima. Isto se toliko zaposlenih žali na psihološku preopterećenost pri radu koja dovodi do stresa što je osobito izraženo u sadašnjoj eri globalizacije i tranzicije. U Republici Hrvatskoj profesionalne bolesti redovito se prate od 1990. i u razdoblju od '90. do 2000. godine prijavljeno je tisuću 849 profesionalnih bolesti, najviše '95. 372. 2000. godine recimo bilo ih je 81, 2003. 122, 2004. 103 i 2005. 116. No, broj profesionalnih bolesti zasigurno je daleko veći, ali su neprepoznate ili nedijagnosticirane, jer nije bilo riješeno pitanje dijagnostike. Naime, trošak dijagnostike snosio je radnik kod kojeg se sumnja na profesionalnu bolest a i položaj radnika nakon ocijene invalidske komisije često je nepovoljan. No, sada smo učinili neke bitne pomake. Zakon o zaštiti na radu iz '96. uz druge odredbe uvodi: Izradu procjene opasnosti, osposobljavanje za rad na siguran način, ispitivanje strojeva i uređaja s povećanom opasnošću, ispitivanje u radnom okolišu, zatim Odbore zaštite na radu u čijem radu sudjeluje predstavnik zaposlenika, specijalista medicine rada i ovlaštenik poslodavaca. I na kraju imamo novi Zakon o zaštiti zdravlja na radu koji će sustavno riješiti do sada neka neriješena pitanja. Sve navedeno učinit će zaštitu na radu učinkovitiju uz smanjenje broja nesreća na radu, profesionalnih bolesti te bolesti vezane uz rad. Stoga klub Hrvatske demokratske zajednice podržava prijedlog da se Dan 28. travnja proglasi Nacionalnim danom zaštite na radu. Zaštite na radu koja je sastavni dio proizvodnje i značajan čimbenik gospodarskog razvoja i napretka. Hvala. Hvala. Klub HSP-a poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, državna tajnice! Klub Hrvatske stranke prava podržat će također Prijedlog odluke o proglašenju "Nacionalnog dana zaštite na radu". o tome prijedlogu nismo i ranije raspravili jer 28. travnja se znači predlaže da se proglasi Nacionalnim danom zaštite na radu, tako da smo to mogli već napraviti i ove godine. Kratko ću se samo osvrnuti na podatke za 2005. i za 2006. godinu vezano za smrtno stradavanje i za teža stradavanja. Naime, 2005. godine prema podacima iz Državnoga inspektorata 45 osoba je smrtno stradalo, a tisuću 055 osoba je teško stradalo. Te 2005. godine dogodile su se i kako se vodi u klasifikaciji i u metodologiji i 22 skupne nesreće. To znači da je u takvim sudjelovalo više osoba i znači u 22 skupine stradalo je, teško je ozlijeđeno 46 osoba. Za 2006. godinu podaci govore da je smrtno stradalo 46 osoba, a tisuću 029 je teško stradalo s tim da se 2006. godine su se dogodile 19 skupnih nesreća gdje su teže ozlijeđene 42 osobe. Naime sve ovo govori o tome dijelu da moramo poduzeti i neke druge mjere, a prije svega se treba apelirati i na sve poslodavce. Naime problem je u tome što oni smatraju osiguranje zaštitnih sredstava kao trošak. To je jedan od najvećih problema, jer na taj način se događaju i sve te nezgode zbog toga što radnici nemaju odgovarajuća sredstva zaštite na radu. Još teži problem u svemu tome su radnici neprijavljeni, radnici na crno, tako da se događa situacija da čak niti se takve niti se takve situacije prijavljuju Državnom inspektoratu, bilo je takvih slučajeva iako je obveza prijavljivanja Državnom inspektoratu, znači obveza prijavljivanja Ministarstvu unutarnjih poslova, a da ne govorimo kakva je situacija kada se dogodi stradavanje osobe koja uopće nije prijavljena vezano za ostvarivanje prava, za zaštitu. Onda su vam razno-razne situacije kada se dogode recimo veće ove skupne nesreće, da onda poslodavci kao takvi odlaze u stečaj i automatski nema nikakve mogućnosti ostvarivanja svojih prava. Znači ima tih situacija više, ali dobro u određenom dijelu i inspektori donošenjem izmjena i vrijedećeg Zakona o radu državnog inspektorata imaju ipak ovlasti kojima mogu djelovati s obzirom na ranije stanje koje je postojalo. Prema tome svakako treba jačati taj inspekcijski nadzor s obzirom na broj inspektora i svakako se treba povesti računa o tome kako i na koji način zaštiti buduća buduća eventualna stradavanja, znači inzistirati na ovome dijelu da svi poslodavci moraju se pridržavaju zakonskih obveza u smislu osiguranja svih mjera i sredstava koje služe u svrhu zaštite na radu. Evo, toliko. Hvala lijepo. Hvala. Klub HSU-a, poštovani zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. **Hrelja, Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege. Prijedlog o utvrđivanju nacionalnog dana zaštite na radu će Hrvatska stranka umirovljenika sigurno podržati, a taj dan, tog dana se inače godišnje obilježava, odnosno je međunarodni dan sjećanja na poginule i stradale radnike 28. travnja svake godine. Dakle i zbog toga što sam profesionalno usmjeren prema ovoj oblasti i dobrih 10 godina radio u ovom sustavu, cijenim potrebitim reći za ovom saborskom govornicom da imamo jedan sustav koji ima solidan zakonodavni okvir, međutim njegova implementacija u praksi debelo škripi. No, taj sustav još uvijek nije u potpunosti zatvoren, on ima svojih nedorečenosti, on ima čak svojevrsnih sukoba interesa u samom sustavu, ali fer je reći da imamo zakonodavni okvir koji je vrlo solidan i koji je primjeren ostalim sustavima zapadne Europe i ono što je bitno reći taj sustav je barem do 2003. godine koliko se ja sjećam, građen na na socijalnom dijalogu, dakle na jednom rekao bih žustrom dijalogu između socijalnih partnera, dakle predstavnika sindikata, predstavnika poslodavaca, predstavnika vlasti, ali i stručnih institucija u Republici Hrvatskoj koje su dale svoj doprinos definiranju definiranju tog zakonodavnog okvira. No, ne smijemo na tome stati. Ne osjećam da se zadnjih tri-četiri godine nešto značajno dogodilo, osim što smo donijeli Zakon o zdravstvenom osiguranju osoba na zdravlja na radu. Prema tome to je praktički jedina novina u ovom trenutku u sustavu. Ispred Hrvatske stranke umirovljenika i kao član Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo dao sam inicijativu da se održi tematska sjednica Odbora na temu stanja sustava zaštite na radu, ali i na temu goruće problematike rada sa azbestom u Republici Hrvatskoj koja još nije održana. Isto tako ispred Kluba zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika prilikom usvajanja Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, zadužuje, koji je i prihvaćen, kojim se zadužuje Vlada Republike Hrvatske da u roku od 6 mjeseci izvrši analizu usklađenosti Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu te drugih zakona i propisa koji definiraju ovu oblast. Odredi se prema stupnju funkcionalnosti sustava te predloži konkretne mjere i postupke za objedinjavanje i unapređenje sustava zaštite na radu te isto dostavi Hrvatskom saboru. Dakle šest mjeseci je prošlo, nisam zamijetio da su se neke, odnosno da se izvršila analiza i da su se predložile neke konkretne mjere. Želim vjerovati da će vrlo skoro to biti biti gotovo i da će biti prezentirano hrvatskoj javnosti, jer stanje u sustavu zaštite na radu nije blistavo, dapače veoma je zabrinjavajuće. Po globalnim procjenama procjenjuju se štete od ozljeda na radu i profesionalnih oboljenja u svakoj ekonomiji na razini 4% bruto društvenog proizvoda, a to je visoki iznos da bi ga mogli zanemarivati, odnosno da bi bacali kako naši primorci kažu, sol u more, jer jednostavno je to nešto na što se ne može nego mora djelovati, dakle današnji trenutak, današnji civilizacijski dosezi hrvatskog društva na neki način obvezuju nas da se ovime bavimo, a imam dojam da se vrlo malo time bavimo. Naravno nacionalni dan zaštite na radu je samo jedan mogući elemenat u nizu svih elemenata koje moramo poduzeti da bi se stanje u sustavu diglo na višu razinu. Ja imam malo drukčije podatke vezano za ozljede na radu i profesionalna oboljenja. Broj ozljeda na radu neprestano raste od 2001. godine kada je bio na 21 tisuću do 2006. kada smo došli na 25 tisuća i 32 ozljede na radu. Broj ozljeda na tisuću radnika varira dakle od 2001. kad je bilo 16,7 povrijeđenih na 1000 radnika do 17,45 17,45 2006. godine sa time da je u tom uzlaznom trendu samo jednu amplitudu imala 2004. godina kad je bilo 18,7 ozlijeđenih radnika Broj smrtnih slučaja, slučajeva isto tako bio je 2003. 47 slučajeva. Imao je nagli skok od 2002. kad je bilo 30 smrtnih slučajeva da bi trend se nastavio 37 2004., 45 smrtnih slučajeva 2005. i 45 slučajeva 2006. godine. Također broj smrtnih slučajeva na radu i u vezi sa radom isto tako se vrti negdje između 50 i 60 slučajeva. Broj profesionalnih bolesti je veoma, može se različito interpretirati. On je u stanovitom, ali su u deset godišnjem razdoblju vrlo indikativni podaci od 1995. do 1999. kada smo imali između 150 i 300 profesionalnih bolesti na radu što ima veze i sa prijevremenim umirovljenima. I sa invalidskim mirovinama i sa svime što se događalo u mirovinskom sustavu odnosno ispadanjem sustava, invalidskog sustava iz mirovinskog sustava. Dakle to je u jednoj uzročnoj, uzročno-posljedičnoj vezi i mislim da su profesionalni, profesionalna oboljenja od 2000. pa na dalje puno konkretnija i puno vjerodostojnije nego što su bile od 1995. do 2000. godine. Vrlo je bitno istaći da se broj izgubljenih radnih dana popeo iznad milijun i i 110 tisuća ukupno za ozljede na radu i za profesionalna oboljenja. Dakle on je probio tu magičnu granicu od milijun još 2005. godine kada je bilo milijun i 65 tisuća izgubljenih radnih dana. I on u kontinuitetu se povećava a naročito je bio veliki skok između 2003. i 2004. godine kada se broj izgubljenih dana povećao sa 584 tisuće na 959 tisuća. To je svakako jedan ogroman skok koji iziskuje posebnu, posebnu Ja ovdje pred sobom imam jedna dva vrlo korisna izvješća koji govore o tome kako nas vide drugi. Ne kako sami o sebi sudimo nego kako nas drugi vide. 2002. godine viši specijalist za zaštitu i sigurnost zdravlja na radu, gospođa Any Rice bila je u savjetodavnoj misiji Međunarodne organizacije rada u Republici Hrvatskoj i dala je svoje mišljenje, svoje nalaze tada Ministarstvu rada. Nije se puno ovo, neki instituti su se poštovali. Neke mjere su se poduzeli ali, poduzele, ali u cjelini mislim da se ovo izvješće nije u dovoljnoj mjeri u dovoljnoj mjeri konzumiralo. Nakon toga gospođa je na poziv Saveza samostalnih sindikata Hrvatske također bila u savjetodavnoj misiji u Hrvatskoj od 5. do 8. prosinca 2005. godine i vrlo je interesantno što je ona zabilježila zabilježila kod tog zadnjeg posjeta pred nešto više od godinu dana Republici Hrvatskoj. prije svega kaže slijedeće: Zavod za zaštitu na radu u okviru tadašnjeg Ministarstva rada i socijalne skrbi degradiran je na puki odjel u okviru novog Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Bivši Zavod imao je širok opseg odgovornosti a uglavnom je bio usmjeren na pružanje potpore onima kojima je to bilo potrebno. Dakle Ministarstvo rada, inspekcije rada, socijalnim partnerima podizanjem razine svijesti i promičući pitanja zaštite na radu te pripremajući tekstove i preporuke za standarde zaštite na radu. Sada se čini da je glavni cilj odjela osigurati transponiranje odredbe Europske unije u zakonodavstvo o zaštiti na radu. Dakle nema dimenzije sustavnog planiranja i sustavnog razvoja zaštite na radu. Jedna od preporuka koja je preuzeta iz izvješća Međunarodne organizacije rada iz 2002. godine jest razvoj nacionalne politike zaštite na radu 2004. godine. Nacionalno vijeće za zaštitu na radu u suradnji sa nekoliko ministarstava, Zavodom za zaštitu na radu i Zavodom za javno zdravstvo. Zavodima za osiguranje, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i socijalnim partnerima podnijelo je Vladi nacrt plana 2005. do 2009. godine. Program je vrlo visoke kvalitete, dobar dokument koji je izrađen konsenzusom svih relevantnih partnera izuzev Ministarstva financija međutim nije visoko na listi prioriteta Vlade te je njegov razvoj usporen. U vrijeme misije nacrt programa bio je proslijeđen Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva koje je do 15. listopada trebalo izaći s prijedlozima za nacrt no taj su rok prekoračili već dva mjeseca ranije. U skladu s vladinim pravilima i procedurama za svaki je dokument potrebno izraditi financijsku analizu procijenjenih troškova implementacije. Kao posljedica svih otezanja i evidentnog nedostatka pozornosti koje Vlada posvećuje Nacionalnom programu razumljivo je da su članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu demoralizirani. S obzirom da na zaštitu na radu u zemlji i s obzirom na njihovu ulogu u prevenciji, dakle Nacionalno vijeće za zaštitu na radu je savjetodavno tijelo Vlade i sasvim bi bilo korektno da ako je Vlada formirala savjetodavno tijelo da i uvažava njegove dakle dakle smjernice, preporuke i, ili pak određene planove i programe. Dakle budući da Vlada sve više naglašava ekonomske prioritete postaje sve teže promicati osnovne aspekte prevencije u okviru zaštite na radu, a to pridonosi slabljenju duha posebice profesionalaca zaštite na radu i socijalnih partnera. Isto tako i Hrvatski zavod za medicinu rada koji je po nalazima ove misije, savjetodavne misije napredovao u svojim aktivnostima i unapređuje sustav zaštite na radu dosta je i taj Zavod za medicinu rada kao i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje dosta su zabrinuti zbog nedostatka aspekta prevencije u njihovom, u njihovom mandatu. Dakle, ni jedni ni drugi ne bave se prevencijom koja je u suštini ono što nedostaje u našem sustavu. Naša je i Inspekcija rada više usmjerena prema i to u zakonu piše što nije dobro, usmjerena je prema kažnjavanju i poslodavaca i radnika, a ne prema prevenciji i prema savjetovanju. Dakle, to je jedan bitan, krupni nedostatak ovog sustava. Isto tako, znam da je prošlo kratko vrijeme od prihvaćanja Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite na radu da bi se mogao razviti cijeli sustav jer predviđeni razvoj sustava bonus malus i razvoj sustava različitih rizika zbog ozljede na radu. Dakle, da poslodavac koji ima povećane rizike plaća više u odnosu na onoga koji dobro provodi zaštitu na radu. Želim vjerovati da smo još uvijek u vremenu da pokrenemo određene inicijative i da sustav izgrađujemo. U tom kontekstu predložit ću ovom Visokom domu četiri prijedloga zaključka koji su upravo usmjereni u toku ove rasprave, koji su upravo usmjereni ka nadogradnji i razvoju sustava zaštite na radu. I još jednom da ponovim Hrvatska stranka umirovljenika podupire donošenja odluke o određivanju, odnosno utvrđivanju Nacionalnog dana zaštite na radu. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub SDP-a poštovani zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Poštovani predsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege. Dobro je to što se proglašava Nacionalni dan zaštite na radu. Dobro je zbog toga što će pažnja javnosti barem jednom godišnje biti malo više usmjerena na problem stradanja na radu i profesionalnih oboljenja, a to bi onda moglo potaknuti svijest svih u ovoj zemlji kako se zaštiti na radu trebamo posvetiti više i ozbiljnije nego do sada. U travnju prošle godine u organizaciji Hrvatskog zavoda za medicinu rada održan je okrugli stol na temu “Značaj zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u procesu pristupanja Republike Hrvatske Cilj okruglog stola bio je ukazati na važnost uređenja područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji kao i na promjene koje će u tom području donijeti usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s preporukama i direktivama Kakvi su se podaci mogli čuti na tom okupljanju. Saznalo se da se danas u Hrvatskoj bilježi oko 23000 ozljeda na radu, da imamo oko 800 teško ozlijeđenih s trajnim posljedicama, te da je 2006. godine bilo 46 poginulih na radu. Službe Medicine rada u Hrvatskoj trebale bi se fokusirati na sprječavanje ozljeda na radu te na liječenje i rehabilitaciju. Pri tome bi valjalo uvesti multi disciplinarni pristup što danas u Hrvatskoj nije slučaj. Hrvatska ima u velikoj mjeri usklađeno zakonodavstvo po pitanju sigurnosti i zaštite zdravlja radnika. Međutim, zakoni se ne provode, a nema ni usklađenog, snažnog i učinkovitog institucionalnog sustava zaštite na radu. Godišnje se zbog bolovanja izgubi milijardu i pol kuna. Više od 200 milijuna kuna godišnje iznose samo troškovi liječenja zaposlenika koji su na bolovanju. Unatoč tim vrtoglavim brojkama u nas se još premalo ulaže u smanjenje dana bolovanja, ali i prevenciju bolesti koje su neposredno vezane uz rad. Dakako, najveći krivac je nerazvijena svijest o tome da je ulaganje u zdravlje, a ne liječenje bolesti dobra investicija, a ne trošak. Poslodavci još ne shvaćaju da je jeftinije platiti zaštitnu opremu, nego odštete stradalima. Od te predrasude boluje na žalost većina naših poslodavaca koji vlastitu škrtost zapravo skupo plaćaju, a ima i onih koji su možda i spremni ući u tu investiciju, no nemaju pojma kako bi to izveli. I jedni i drugi trebali bi biti svjesni da ih na zaštitu o zdravlje svojih zaposlenika obvezuje zakon. Prema Zakonu o zaštiti na radu naime poslodavac je odgovoran za sigurnost i zdravlje na radnome mjestu, odnosno njegov je zadatak osigurati radno mjesto bez štetnosti za zdravlje radnika. Štoviše, novi Zakon o zdravstvenom osiguranju, zaštite zdravlja na radu pred poslodavce postavlja nove obveze među kojima je i povratak obveznih sistematskih pregleda. U Hrvatskoj se naime preventivni pregledi provode tek na desetak posto radnika. Štoviše, u nas ne postoje podaci o utjecaju radnog mjesta na oštećenje zdravlja osim kada je primarni uzrok profesionalna bolest ili ozljeda na radu. Kad je štetnost radnog mjesta samo jedan od uzroka invalidnosti utjecaj te štetnosti uopće nije evidentiran. HZZO evidentira vrlo niske troškove vezane uz profesionalne bolesti i vraća poslodavcima dio neutrošenih sredstava. Rezultat takve politike je činjenica da dosad poslodavca ništa nije prisiljavalo da ukloni štetne radne uvjete. Prema tome, proglašavati Dan zaštite na radu je dobro, ali to je samo deklaratoran potez koji neće puno pomoći da se loše stanje popravi.

Gospodine predsjedniče, gospođo državna tajnice, kolege i kolegice zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržat će prijedlog o proglašenju Nacionalnog dana zaštite na radu kao dan sjećanja na poginule radnike s nadom da će nas, nas koji donosimo zakone, a posebno one koji su odgovorni za provedbu i primjenu zakona podsjećati na smisao mota Međunarodnog dana sjećanja na poginule radnike, a moto glasi: “Sjetimo se mrtvih, borimo se za žive!“ Obilježavajući svake godine 28. travnja sjetit ćemo se svih poginulih u obavljanju svojih radnih obveza. Ove godine trebali smo se sjetiti i onih 46 poginulih u 2006. godini. Mrtvima sjećanje, a kroz sjećanje moramo si postaviti pitanje što i koliko se borimo za žive. Vlada Republike Hrvatske obrazlažući prijedlog odluke kaže: “U svrhu podizanja razine svijesti o potrebi povrede zaštite na radu Vlada ocjenjuje opravdanim da se u Republici Hrvatskoj dan 28. travnja proglasi Nacionalnim danom zaštite na radu.“ Dakle, svrha je u ovoj odluci podizanje svijesti. Dakako da se moramo pitati, a čije svijesti? Neodgovornim poslodavcima ovakav apel ne znači ništa. Njima ništa ne znači ni, ne znače ni zakoni čija se primjena ne kontrolira na odgovarajući način. Podizanje svijesti potrebno je kod nas donositelja zakona ali u današnjem trenutku još više Vladi Republike Hrvatske sa svim njenim ministarstvima. Ne želimo ustvrditi da su nam zakoni idealni. Ali formalnopravno svoj dio posla smo obavili, donijeli smo Zakon o zaštiti na radu, donijeli smo Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, donijeli smo Zakon o radu kao i niz drugih zakona. To bi nam trebalo umiriti savjest koju mora uznemiriti podatak da od '99. do 2006. godine prosječno su godišnje registrirana 153 slučaja profesionalnih bolesti. S tim, kako kaže Vlada da preko 75% slučajeva takvih bolesti ostaje neprijavljeno. Tu se mora postaviti pitanje a zašto? zbog nezaštićenosti profesionalno oboljelog. Kako? Pa evo kako. Početkom primjene Zakona o mirovinskom osiguranju od 1.1.1999. godine ukidaju se prava koja je zaposlenicima davao Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranje, na temelju preostale radne i zdravstvene sposobnosti. Ukinuto je pravo na raspoređivanje, odnosno zaposlenje na drugim odgovarajućim poslovima. Ukida se pravo na rad sa skraćenim radnim vremenom, pravo na prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, te pravo na odgovarajući iznos naknade plaće. Sva ta prava prevela su se tim datumom po službenoj dužnosti na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad. Visine te mirovine ovisi o tome koje je pravo bilo priznato zaposleniku prije stupanja na snagu novog zakona, te o činjenici da li je invalid u radnom odnosu ili je nezaposlen. Te mirovine su nedopustivo niske pa radnik znajući da ne može raditi skraćeno, da neće biti raspoređen na odgovarajuće poslove prešućuje svoje profesionalno oboljenje, nastavlja raditi u nadi da će zadržati status zaposlenika. No on će ostati bez zaposlenja čim po ocjeni poslodavca ne bude davao očekivani i zahtijevani radni učinak. tu su evidentne manjkavosti zakona koje ne može ispraviti niti Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, jer u obilnoj ponudi zdravih teško će netko zaposliti prekvalificiranog invalida rada. S druge strane postojeća dobra rješenja zakonom zajamčena prava obilato se krše, a da za to poslodavac najčešće ne odgovara. Zbog štednje prečesto se krši Zakon o zaštiti na radu. Referentni zaštite na radu među prvima su postali tehnološki višak jer su poslodavci vrlo brzo shvatili da im je prevencija nepotreban trošak, jer će se oboljelog lako riješiti. Zakon o radu iznimno dopušta prekovremeni rad uz stroga ograničenja. Međutim poslodavci prisiljavaju radnike na prekovremeni rad i onda kada nema zakonskog osnova. Tako npr. u trgovini je iskazano toliko prekovremenih sati da bi se moglo otvoriti 12 tisuća novih radnih mjesta. Broj neiskazanih prekovremenih sati procjenjuje se da je daleko veći. Zakon o radu i Međunarodni sporazum utvrđuju nedjelju kao dan tjednog odmora. Unatoč toga poslodavci prisiljavaju na rad nedjeljom i onda kada za to nema prijeke potrebe. Radnicima se nerijetko ne omogućava korištenje godišnjeg odmora. Sve to utječe na zdravlje radnika. Zakonom su zaštićeni, ali zakoni se ne primjenjuju i tu je odgovornost Vlade Republike Hrvatske. Očito je da i ona treba dobro razmisliti o sadržaju mota "Sjetimo se mrtvih, borimo se za žive.". U tim okolnostima irealno je očekivati da ćemo ovom odlukom podići svijest o potrebi provedbe zaštite na radu. Uistinu, zaštita na radu ima socijalni i gospodarski aspekt. Nedostatnost i nepostojanost zaštite ugrožava zdravlje, dovodi do povećanja bolovanja. Poslodavci ovaj problem rješavaju otkazima. Poslodavcu je prvenstveni interes profit. Državnoj vlasti prioritet bi trebao biti čovjek i opće dobro. Interes poslodavca i države ne bi trebao biti u koliziji. Samo te odnose treba dobro zakonom urediti, a još je važnije zakon provoditi. U modernim državama poslodavaca je itekako svjestan štetnosti štednje na zaštiti na radu. Nažalost kod nas još dugo toga neće biti svjestan, neće biti svjestan nepostojanja zaštite snosi sam radnik. Dakle Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržava prijedlog odluke. Međutim od same činjenice da ćemo imati 28. travnja utvrđen kao Nacionalni dan zaštite na radu neće biti velike koristi ukoliko ne budu bili dobro zakoni, ali i još važnija je provedba tih zakona. Hvala. Klub HSLS-a, poštovana zastupnica potpredsjednica Đurđa Adlešić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege. na radu, a od '96. godine u 120 zemalja svijeta se obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na poginule radnike, one umrle od bolesti uzrokovane štetnim utjecajima na radnom mjestu, na ozlijeđene i oboljele na radu i u vezi s radom. Mi u Hrvatskoj imamo veliki broj zakona i pravilnika koji predstavljaju zakonsku i podzakonsku regulativu zaštite na radu. Međutim bez obzira na tu činjenicu možemo reći da zaštita još uvijek nije dostigla onaj stupanj na kojem bi radnici bili zadovoljni. Jer nije dovoljno imati dobre zakone i pravilnike ako se oni u cijelosti ne primjenjuju. Pa ako pogledamo statistiku raznih nesreća i oboljenja na radu to će doista potkrijepiti činjenicu koju sam maloprije iznijela. evo samo nešto podataka iz prošle godine za graditeljstvo u kojem radi 125 tisuća 436 radnika, a imali smo 2 tisuće 769 ozljeda na radu. Polovina svih poginulih radnika, njih 23, stradalo je na A svakodnevno kad prolazimo pored gradilišta primijetit ćemo da još uvijek mnogi od njih nemaju čak ni onu elementarnu zaštitu, a to je kaciga na glavi. Teško je povjerovati da se radi samo o težnju za uštedom u poslovanju na području zaštite na radu, nego vjerojatno nešto i nedostatka navike, ali i nužnih kontrola. Dakle potrebna je potpuna provedba Zakona o zaštiti na radu, ulaganje u preventivu i politika zaštite koja mora postati dijelom politike kvalitete i bitnim čimbenikom poslovne politike svake tvrtke, a vjerujem da su poslodavci dovoljno osviješteni da ne misle da je to izvor uštede neulaganjem u zaštitu na radu. Možda još nešto od statistike na koju valja upozoriti na današnji dan. Naravno nedovoljno je proglasiti samo taj dan. Mislim da bi činjenice trebalo ponavljati upravo s namjerom da se one osvijeste i da kao posljedicu imaju primjenu mjera. prema statistikama za prošlu 2006. godinu najviše ozlijeđenih radnika kažu bilo je u prerađivačkoj industriji. U 2006. godini obavljajući svoj posao poginulo je 46 osoba od kojih čak polovina radeći na gradilištima, no procjenjujući rizike i broj zaposlenih prema broju ozljeda i poginulih ipak je kažu bilo najopasnije u šumarstvu. Prema podacima Državnog inspektorata, Hrvatskog zdravstvenog osiguranja i Državnog zavoda za statistiku te ministarstva gospodarstva može se govoriti o radnicima i o ozljedama o 9 tisuća 705 od kojih je 11 osoba smrtno stradalo. Pretpostavljamo da se ipak najčešće radi za željom za brzom zaradom pa postoji slučajeva kada radnici iz niza razloga, a jedan od njih je i strah od otkaza, prihvaćaju svakojake poslove koje im poslodavac nameće da obavljaju, a da za takve poslove ili nisu stručno osposobljeni, školovani, ili nisu prošli ni potrebne obuke. Do takvih podataka smo došli kod otvorenog telefona HSLS-a koji je bio organiziran prošle godine negdje u proljeće, gdje su u pravilu radnici koji su prijavljivali i željeli ostati anonimni zbog straha zbog straha od sankcija. Najčešće stradavaju i novozaposleni radnici koje poslodavac obično zapošljava na određeno vrijeme pa nisu upoznati s odnosima i opasnostima na radnom mjestu. Na žalost još uvijek kod nas veliki broj radnika koji su zaposleni na crno, koji uopće nisu prijavljeni i u slučaju stradavanja tih radnika oni nemaju nikakva prava u slučaju nesreće na radu i upravo zbog toga moramo učiniti sve da takvog rada ne bude, da on bude strože sankcioniran, da se ne isplati ni samom poslodavcu. Poslodavci često nastoje izbjeći primjenu zakonom propisanih mjera i na minimum smanjuju izdvajanja sredstava za zaštitu na radu unatoč prilično visokim kaznama, međutim kazne su teorija ukoliko ne izlaze inspektori i do tih kažnjavanja ne dođe u stvarnosti ili ako sve ne završava u presporim sudovima i u zastarama. Možda bi se dakle kazne još mogle i povećavati, ali bi bilo puno efikasnije, odnosno vjerojatno bi bilo efikasnije suočiti se s problemom provedbe inspekcija i izlaskom inspektora na teren. U inspekcijskim nadzorima inspektori su u prošloj godini podnijeli 1680 zahtjeva nadležnom prekršajnom sudu, 98 prijava Državnom odvjetništvu za pokretanje kaznenih postupaka. koliko će tih postupaka doista na sudovima završiti i kakve će sankcije biti. Jer ukoliko oštrih sankcija nema ili ukoliko dođe do zastare onda se ovdje doista radi samo o savjetima koje mu nije nužno slušati ili se može tretirati kao zatvaranje oka pred činjeničnim stanjem. Mi smo već i prošle godine još i kod donošenja proračuna tražili povećani broj inspektora i broja obavljenih inspekcijskih nadzora radi prije svega zaštite radničkih radničkih prava, jer je najčešći uzrok ozljeđivanja i smrtnog stradavanja upravo rad suprotan pravilima zaštite na radu i neispravna oprema za Kada govorimo o pravima radnika onda ih naravno nikako ne treba svesti samo na ovaj dio koji bismo uvjetno mogli nazvati tehničkim zaštitama na radu nego možda progovoriti ponovo i o mjerama zaštite od rada na crno, od neplaćenog rada, prekovremenog rada. Možda je lakše proglasiti dan zaštite na radu nego doista riješiti problem radničkih prava pa vas ja onda pozivam da kod trećeg čitanja Zakona o radu razmotrite naš prijedlog i prihvatite ga, jer šuteći o stvarnim pravima radnika a govoreći samo deklarativno o nekim točkama bojim se da zatvaramo oči pred činjeničnim stanjem. Hvala lijepo. Hvala. Idemo sada na pojedinačnu raspravu. Poštovana zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Pa upravo ono što je apostrofirala gospođa potpredsjednica da je vrlo lako proglasiti jedan dan u ovoj godini, odnosno u bilo kojoj godini, nacionalni dan zaštite na radu. Mi u SDP-u smo, evo pa i ja osobno, želim skrenuti pozornost da se zalažemo ne za bilo kakav rad nego za rad dostojan čovjeka i za dostojnu plaću za taj rad. Danas govoriti onom mnoštvu nezaposlenih o zaštiti na radu čini se kao nekakav luksuz i to u Hrvatskoj gdje je danas nezaposlenih više od 300 tisuća, a broj nezaposlenih se u ljetnoj turističkoj građevinskoj sezoni istina nešto smanjuje. Međutim broj zaposlenih u industriji i poljoprivredi kontinuirano se smanjuje, a u obrtu i poduzetništvu stagnira. Vidite, i kada govorimo o zaštiti na radu i kada smo taj problem artikulirali desetak i više godina unazad, nastojalo se omalovažiti taj problem koji je danas ja bih rekla eskalirao kao da je to jedan luksuz, kao jedan relikt prošlosti. Međutim, stradavanja na poslu, ali i ne samo ova fizička stradavanja nego ona psihička, zatim radnik je iznuren jer se od njega traži ne samo da radi 8 sati, davno je minulo ono načelo 8 sati rada 8 sati sna i slobodnog opredjeljenja, odnosno angažmana svakog čovjeka. Danas radnik radi i kada ima tu mogućnost da radi puno radno vrijeme tih 8 sati, radi daleko daleko više. Radi prekovremeno. Taj prekovremeni rad mu se ne plaća, a da ne govorimo o radu subotom i nedjeljom. Posebno bih apostrofirala rad žena u trgovini. Pod kojim uvjetima one često rade? Imate takvih poslodavaca koji nisu anonimni, vlasnici velikih trgovačkih lanaca gdje žene rade, zimi je hladno ljeti su nesnosne vrućine. Ove godine u ovom tromjesečju bilježimo nezapamćeni rad nezaposlenih žena tako da je taj postotak u odnosu na nezaposlene muškarce u prvom tromjesečju 2007. godine iznosio preko 62%. I kad se vratim evo sada konkretno što učiniti da se zaštiti radnik na radnom mjestu. Istina, prve su pozvane inspekcije, međutim to je ono u zadnjem koraku i nultima linea kada je sve drugo zakazalo. Kakav je naš stav uopće prema radu. Malo se govori uopće o afirmaciji rada, malo se govori o tome uopće da rad stvara novu vrijednost. Svi smo jednostavno opčinjeni tim kapitalom, kao da je to jedna izvanjska sila, kao da je to nekakav mrtvi predmet. To su vlasnici ljudi koji imaju taj kapital i koji žele maksimanizirati profit iscrpljujućih radnika do krajnjih granica. Dakle, te povrede na radu, ta zaštita na radu ne odnosi se samo od fizičkog, od fizičke njegove sigurnosti na poslu, nego jednako tako i od psihičke. Ljudi stradavaju na vlastito žene opterećene onda i obiteljskim poslovima, odnosno kućnim poslovima i to je nešto što treba posebno ja bih rekla apostrofirati i skrenuti pozornost. To nećemo moći povećanjem broja inspekcija, nećemo moći niti osnivanjem čak ni posebnih radnih sudova, niti čineći prekršajni postupak i prekršajne sudove učinkovitije. Naravno, sve je to potrebno, ali to je ono krajnje. Ono što u našoj vrijednosti i našoj društvenoj vrijednosti nedostaje, a to je upravo afirmacija rada, afirmacija radnika, njegovog položaja na tom mjestu. Dakle, nisu rijetke situacije, evo mi smo svjedoci prije nekoliko mjeseci da je upravo od tog nesmiljenog kapitala kapitala dakle stradao čovjek umirovljenik koji je bio radnik u toj velikoj tvrtci koja nam dolazi iz Nizozemske, gdje su se čak i naši suci stjecali znanja iz međunarodnog prava, međunarodnih konvencija, gle čuda upravo u zemlji Nizozemskoj, ali koji takav poslodavac kad dođe ovdje ne mari ni za čovjeka ni za našu prirodu. Prema tome, to je nešto što ovdje moramo mi sami odlučiti o tome hoćemo li se za to opredijeliti ili ćemo poslati vrlo kratku telegramsku poruku. Ja sam već citirala i opet ću citirati taj članak iz jednog našeg tjednika: "Izvolite doći ovamo." Kao Eldorado za vaše odlagalište otrova i otpada ne mareći ni za naše ljude, ni za našu prirodu. Čak dapače mi smo svjedoci pa čak i bude i Vlada ucijenjena, a ako ćete vi tako inzistirati na primjeni vaših vlastitih zakona mi ćemo dignuti sidro i otići recimo primjerice u Mađarsku. Zar je nama potreban takav kapital? Prema tome, ono što je ovom prilikom još jednom važno napomenuti rad, ali nismo za bilo kakav rad. Rad koji je dostojan čovjeka, rad jer će radnik na tom mjestu, radnom mjestu biti zaštićen i koji će biti dostojno plaćen. Svjedoci smo na žalost i te pogubne činjenice da u zadnje vrijeme ponovo eskalira jedna pošast koju smo imali 90-tih godina, neplaćanje dakle ne samo prekovremenog rada, nego jednako tako neplaćanje, odnosno uskrata plaće plaće radniku. Izvoli se obratiti sudovima i onda ovdje mi prebacujemo lopticu i na neučinkovito pravosuđe. Nema tog pravosuđa u svijetu koje bi moglo apsorbirati sve ove društvene pojave i negativnosti koje proističu iz mogućnosti da se netko, odnosno ti jači tako ponašaju. Kad vlast pošalje poruku da se nije moguće tako ponašati onda će i tih kršitelja i onih potencijalnih kršitelja biti manje pa ćemo onda imati manje problema i sa ostalim našim institucijama. Prema tome, ovo je pitanje o kojem nas toliko ne pritišće Europa. Jeste li kad čuli problem kako radnik nije zaštićen, je li mu plaća isplaćena? Ne pritišće nas Europa za to, ona samo teži da joj kapital u ovom segmentu, što se tiče ovog odnosa, radnog odnosa bude zaštićen, a ono što mi možemo učiniti da, to je dobro, ali naša prvotna zadaća je zaštitimo one najslabije, one koji nemaju nikakvu nakanu nego živjeti pošteno od svoga rada. Mislim da se to može, ali vlast treba pokazati joj je do toga stalo, da afirmira kažem još jednom vrijednosti rada. Ne zaboravimo, samo je rad taj koji stvara novu vrijednost. Nezaštićeni radnik i to država mora učiniti ne samo radi zadovoljstva i brige, primarne zadaće koje ima prema vlastitim građanima, nego jednako tako i štiteći svoje fondove. Radnik koji nije isplaćen, koji je potplaćen, koji se iznuruje na poslu, gdje to ona blagonaklono gleda ili ne sankcionira adekvatno, odnosno vrlo strogo, pada opet na proračunska naša sredstva. Prema tome, evo ovaj podržavajući Prijedlog odluke o proglašenju "Nacionalnog dana zaštite na radu" neka nam to bude jednostavno poziv da se okrenemo onomu koji stvara sve vrijednosti u društvu. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Na redu je gospođa zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Ustvari, ja podupirem ovu odluku o proglašenju "Nacionalnog dana zaštite na radu", međutim usput upućujem i na neki način kritiku predlagatelju što nije iskoristio ustvari Prijedlog ove odluke, a da nešto ipak malo više nego kroz ovo šturo objašnjenje progovori o problematici zaštite na radu, jer ja se ipak bojim da mi sa jednim dijelom i prošlogodišnjih zakona prošlogodišnjih zakona koje smo usvojili ustvari nismo apsolutno bitno pomaknuli, a kamoli promijenili stanje stvari na ovom području te mi se ustvari čini da ovo danas mi raspravljamo o jednoj dobroj gesti. Dakle, dobit ćemo još jedan nacionalni dan koji će se prigodno obilježavati, a u isto vrijeme nećemo ništa riješiti u poboljšanju zaštite na radu svih naših zaposlenih. Naime, uopće se ustvari treba zapitati kako danas u Hrvatskoj funkcionira zaštita na radu, što se uopće pod zaštitom na radu u Hrvatskoj podrazumijeva? ja mislim da ovom prilikom treba upozoriti i reći da je u Hrvatskoj, da u Hrvatskoj svega 10% radnika ostvaruje pravo na onu specifičnu zdravstvenu zaštitu i to samo onda kada idu na one preglede koji su im pripisani pravilnikom, pa ovisno o rezultatu pregleda radnik dobije ono sposoban odnosno nesposoban za rad na svom radnom mjestu. Ono što treba reći da se uopće ne pregledavaju redovno radnici smanjene sposobnosti za rad, invalidi rada, osobe s invaliditetom niti se bilo što čini da bi se prilagodilo njihovo radno mjesto njivom zdravstvenim i tjelesnim sposobnostima. U Hrvatskoj nažalost, svrha pregleda uniji. Naime, u Europskoj uniji se na osnovu pregleda radnika ustanovi odnosno procijeni da li su uvjeti rada uzrok nesposobnosti radnika i da li je radno mjesto uzrok smanjenoj sposobnosti te da li je potrebno mijenjati radno mjesto i može li se ono prilagoditi radniku. Nekako mi to izgleda kao since fiction ovdje u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je naime, svrha pregleda zadovoljiti zakonsku odredbu i ono što je možda najgore u svemu kada je radnik onesposobljen za svoj posao, inspektor zaštite na radu zabranjuje mu bilo koji posao koji je do tada radio ako je to posao sa posebnim uvjetima rada. U realnosti često radnik nedugo nakon pregleda ostaje bez posla kao tehnološki višak ili kao osoba za koju nema radnog mjesta a da pri tome niti inspektor zaštite na radu niti specijalist medicine rada uopće ustvari nemaju uvid u samo radno mjesto radnika niti imaju bilo kakav utjecaj na odluku poslodavca. Posebno je u stvari pitanje, dosta se o tome govori kad se općenito govori o položaju radnika na njegovom radnom mjestu, šta se ustvari kod nas podrazumijeva zaštitom na radu? Ja ipak mislim da se nažalost još uvijek podrazumijeva kad kažete zaštita na radu, onda svi pomislimo na nekakve zaštitne kacige, cipele, zaštita odjela, rukavice i slično. A ono što se naziva psihosocijalni radni uvjeti i kakvi su ti psihosocijalni radni uvjeti, o tome nažalost u Hrvatskoj još uvijek nikako ili puno premalo govorimo. I vezano za zaštitu na radu i položaj radnika na radnom mjestu, naravno postavlja se pitanje i koje su ovlasti, mogućnosti ili dosezi naših inspekcija rada odnosno naših inspektora zaštite na radu? Ja ću dati jedan primjer. Nedavno sam prije jedno dva, tri mjeseca bila u Varaždinu na jednoj tribini gdje sam dobila informacije dakle, to je bio negdje ožujak mjesec, u jednoj tvornici namještaja u brusioni dakle u kojoj bruse, obrađuju namještaj, poslodavac je zbog štednje ukinuo odnosno isključio ventilaciju i radnice koji su tamo radili bili su prisiljeni u onoj prašini raditi samo sa onim najobičnijim maskama na licu. Ili u istoj toj tvornici, poslodavac je opet zbog štednje cijelu zimu imao isključeno grijanje, pa su onda radnici i radnice morali biti zadovoljni zato što je zima bila relativno topla, pa su uspjeli nekako podnijeti propuh koji su si morali napraviti jer nije bilo ventilacije, pokrivaju noge sa nekakvim dekama i slično. Nažalost, prijaviti to inspekciji zaštite rada odnosno očekivati da će se adekvatno kazniti poslodavac naravno da ne treba govoriti kakav je rezultat toga. Kad govorimo o psihosocijalnim uvjetima rada onda naravno s time jeste povezano, svi govorimo prevelikom broju prekovremenih sati koje naši radnici odrađuju. Ja bih pri tome rekla, sjetila sam se, ne moramo ići ni u kakav trgovački lanac ili neku sličnu trgovinu, sjetimo se naše rasprave o stanju u zatvorskom sustavu i sjetimo se koliko prekovremenih dakle ne zakonski, prekovremenih sati odrađuju radnici koji rade u zatvorskom sustavu. Naravno radi se o državnoj instituciji. Pa kada tu se ne mogu neke stvari promijenit, onda se pitam kako bi se to moglo kod privatnika. Kako i na koji način dakle, prevelik broj prekovremenih sati, prevelike i nedostižne norme koje imamo, neimanje redovitog tjednog odmora, kako to, samo taj jedan dio utječe na zdravlje naših radnika. I u konačnici, koliko se ustvari uopće prepoznaju, ja bi sad još rekla ovakva i pojedinih specijalista medicine rada koji ukazuju ustvari na izuzetno lošu da ne kažem katastrofalnu situaciju kada je u pitanju zdravlje radnika. I to ne već u onoj dobi kada kada su došli pred vrata mirovine, nego nažalost sve mlađi i mlađi. Kad govorimo o psihosocijalnim uvjetima rada, onda ovdje moram spomenuti i problematiku psihičkog zlostavljanja na radnom mjestu. Naime, ja vam mogu reći da djelom se takva vrsta zlostavljanja prepoznala kroz sadašnji Zakon o radu, ali apsolutno nedovoljno jer nažalost, ostala je na razini da negdje u zakonu imamo određene odredbe, ali ustvari u praksi kada želite nešto postići u svojoj zaštiti, onda nažalost nailazite na potpuni zid i nemogućnost da ostvarite svoja prava. I onda ustvari ne čudi da ustvari uopće ne znamo koliko bolovanja, koliko trajnih zdravstvenih posljedica a rekla bih i prijevremenih odlazaka u mirovinu, jeste upravo zbog loših psihosocijalnih uvjeta radnog mjesta, zbog različitih vrsta zlostavljanja prvenstveno psihičke naravi. I onda naravno kao što je to već netko i rekao u ovom kad smo imali Prijedlog zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite i zdravlja na radu, točno je ustvari rečeno da u Republici Hrvatskoj postoji velik broj prerano umirovljenih radnika ali nema podataka o utjecaju radnog mjesta na oštećenje zdravlja osim kad je primarni uzrok profesionalna bolest ili ozljeda na radu. Kad je štetnost radnog mjesta jedan od uzroka invalidnosti, utjecaj te štetnosti uopće nije evidentiran, a to će biti sve do toga dok mi ne reafirmiramo i specijaliste medicine rada jer od jednog liječnika primarne zdravstvene zaštite ne može se niti očekivati da će na bilo koji način moći prepoznati štetni utjecaj radnog mjesta. Hvala. Luka (HDZ)** U 10 i 32 je prošlo vrijeme za prijavu od deset minuta. Imamo jednu repliku gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović. dobro ste apostrofirali i mislim da ima mjesta pri ovoj raspravi govoreći o zaštiti na radu odnosno proglašenjem Nacionalnim danom zaštite na radu, kada ste govorili o psihičkom zlostavljanju o čemu su mnogi radnici izloženi u Hrvatskoj. Naime, hrvatski radnik se nekažnjeno eksploatira. Brojni radnici što smo utvrdili ovdje već u raspravi i vi i ja rade na opasnim potplaćenim poslovima, prihvaćaju dulje radno vrijeme, neplaćeni prekovremeni rad, imaju malu ili nikakvu zaštitu. Oni se jednostavno plaše tražiti i kad su svjesni svojih prava, plaće se tražiti zaštitu i onda se dodatno upravo ovo što vi govorite, dodatno se frustriraju i razbolijevaju jer to čovjek jer to čovjek osjeća. Ne samo što je fizički onda ugrožena njegov život, život njegove obitelji nego je ugrožen u elementarnom zadovoljenju pravde, da radi a da ne može dobiti plaću ili neko drugo svoje pravo. Šuti, kaže šuti. Isto tako, u državnim službama što vi kažete. Na to upozorava pučki pravobranitelj već drugu godinu za redom. O ovom stanju čemu su posebno izloženi službenici zatvorski čuvari u zatvorima. Dakle, ako država sama to dopušta onda pa zašto bi oni poštivali zakone i držali se Zakona o radu i drugih propisa koji štite radnika ako to sama država ne čini. Dakle, proglašavajući i podržavajući Nacionalni dan zaštite na radu što je Vladin prijedlog najbolje ćemo svjedočiti ako država se sama bude tako ponašala i zaštitila prije svega i ispunila sva ona prava koja je obećala i koja imaju zakonsko utemeljenje prema svojim zaposlenicima, službenicima, namještenicima.

odnosno prava na, ja bih ovako to rekla, na zdravo radno mjesto i pokušaj da se radnik zaštiti prvenstveno prati taj osjećaj straha, to je točno. Prvenstveno strah od gubitka radnog mjesta. Naime, i to je nešto sa čime su naši radnici i radnice diljem Hrvatske ustvari i suočeni. I nažalost, ja ne vidim trenutno nikakve naznake da bi sa bilo koje razine, prvenstveno to govorim o Vladi, govorim i o GSV-u. Dakle, da bi se sa te razine pokušalo nešto učiniti. Naime, sve do onog časa dok sudska praksa da tako kažem ne bude pokazala da štiti onog tko je zlostavljan do onda će se radnici u vrlo malom broju slučajeva odlučivati na to da prijavljuju poslodavce i da vode sudske sporove. I drugi podatak koji mi se čini da je izuzetno bitan i kojeg često zaboravljamo a to je da naši radnici i radnice nisu educirani, oni su neinformirani, oni ustvari niti ne znaju koja prava imaju. evo ima jedan podatak iz ankete koju je radila udruga "Mobing" a tiče se psihičkog zlostavljanja na radnom mjestu od tisuću 150 ispitanika koji su sudjelovali preko 70% njih uopće ne zna da postoje mjere zakonske zaštite od uznemiravanja i zlostavljanja na radnom mjestu a četvrtina ih ne zna je li poslodavac svjestan negativnih posljedica na sam rad, pa je onda evo to možda i prilika da naši sindikati nešto porade na tom pitanju. Hvala. Idemo dalje. Na redu je gospodin zastupnik Marko Turić. Izvolite. **Turić, Marko (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana državna tajnice. Obilježavanjem Nacionalnog dana zaštite na radu koji se obilježava od 1989. godine iz Kanade upoznat će se javnost i podići svijest o važnosti i potrebi zaštite na radu imajući u vidu socijalne i gospodarske aspekte zaštite na radu. Hrvatska legislativa kad je u pitanju zaštita na radu u velikoj mjeri je usklađena sa smjernicama Europske unije. Hrvatski sabor je još 1996. godine donio Zakon o zaštiti na radu o izmjenama i dopunama zakona iz 2003. godine na temelju višegodišnjeg hrvatskog iskustva ugrađena su rješenja koja poslodavcima olakšavaju primjenu zakona, povećavaju učinkovitost inspekcije rada i omogućavaju veće sudjelovanje radnika u rješavanju problema vezanih uz zaštitu na radu. Prava, obveze i odgovornosti u svezi zaštite na radu uređena su na izravan ili neizravan način propisima radnog zakonodavstva, mirovinsko-invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite, Zakon o prekršaju, kolektivnim ugovorima te tehničkim i drugim propisima. U cilju posebne provedbe specifičnog zdravstvenog osiguranja radnika osnovan je i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu. Kao važan zadatak u cilju jačanja stručnih, materijalnih, ljudskih resursa predstoji osnivanje novog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu što će također doprinijeti dugoročnom unapređenju stanja na ovome području. Bitno je za ovo područje i aktivnost Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu koje je kao savjetodavno tijelo dobilo vrlo značajnu ulogu a u čijem radu uz predstavnike socijalnih partnera sudjeluju i priznati stručnjaci i predstavnici udruga. Svakako je potrebno ovdje spomenuti i Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu donesen 2006. godine a koji cjelovito uređuje zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu. Zakon je posve usklađen sa europskim standardima. Poslodavac je odgovorniji za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu te uz izradu procjene opasnosti kojom se utvrđuje rizik za oštećenje zdravlja na pojedinom radnom mjestu i sustavno povećanje stanja u zaštiti na radu i kvalitete zdravlja radnika bit će zasigurno i veća. Slijedom svega iznesenoga može se reći da imamo dobre zakonske propise i dobre mjere koje aktivnim doprinosom svih onih koji predstavljaju tijela, institucije, organizacije zadužene za djelovanje na području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu naravno treba dosljedno primjenjivati i dalje unapređivati. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Slaven Letica. Izvolite. **Letica, Slaven (Nezavisni)** Štovani gospodine potpredsjedniče možda će malo tonom odstupati moja diskusija od glavnog tijeka misije dosadašnjih diskutanata. Naime ja sam malo skeptičan prema toj inflaciji različitih proglašenih dana. Mislim da trenutno u Hrvatskoj ima možda jedno više dana nego ima dana u godini. Dan mrtvih, dan živih, dan djece, dan borbe protiv raka dojke, dan šećernih bolesnika, dan bijelog štapa, dan životinja. Po starom kalendaru Dan državnosti, po domoljubnom kalendaru koji je postao po koalicijskom kalendaru Dan Hrvatskoga sabora. Znači mene zabrinjava ta inflacija obrednih elemenata u proglašavanju takvih dana bez jedne kritičke analize i vizije o tome kako treba izgledati naša kultura. Dan čitanja, dan nečitanja, dan pismenosti, nepismenosti, dan voda, dan šuma, dan planeta zemlja, dan, Međunarodni praznik rada i tako dalje i tako dalje. Znači prva, prvi element moje skepse vezan je uz tu hiperprodukciju različitih dana bez ozbiljnijeg razmišljanja o sadržaju. Drugi se tiče neinventivnosti o kojoj sam već djelomično govorio govoreći o Danu borbe protiv rada dojke. Govorio sam o velikoj kulturnoj opasnosti jer se percepcija tog organa koji je u potki svekolikog ljudskog stvaralaštva danas doživljava preko jedne opake bolesti. I u tom smislu već kad se govori o danu zaštite na radu trebalo bi razmišljati znači da napravi se jedna kritička analiza o cijelom tom konglomeratu svjetovnih i mi nemamo pravo razgovarati o crkvenim i drugim blagdanima, danima, mjesecima, godinama i da se možda odredi da se ovaj dan zaštite na radu ne zove tako nego da se zove dan karanfila. Ili već sam govorio da se zove dan narcisa umjesto dana borbe protiv raka dojke. Što se tiče ozbiljnijeg konteksta mi se nalazimo u jednom razdoblju tranzicijske kulture gdje neki ljudi koji istupaju u javnosti stvaraju neku vrstu kulta birokratskog udarništva. Jučer sam slušao našeg gradonačelnika Milana Bandića koji je sebe proglasio trećim najvažnijim čovjekom u zemlji. Znači ispred njega je samo Sanader i Predsjednik Republike, a nesretni predsjednik našeg Visokog Doma je negdje iza njega. On kaže da radi 16 sati dnevno. Oprostite molim vas lijepo, to se nije radilo ni u doba robovlasništva. Općenito se danas stvara jedan kult neukulture rada. Ako čovjek ima dobro organizirani posao bez obzira da li je sveučilišni profesor ili je predsjednik države ili je ministar to mora se smjestiti u okviru 8 sati. Pogotovo jer intelektualno i fizički nije moguće produktivno raditi. Vrlo je opasno nakon 8., 9. sata prijeti ljudima smrtna opasnost da prebiju sekretarice, da naprave prometnu nezgodu i to se događa sa nekim ljudima koji rade u našim ministarstvima. U jednom naopakom shvaćanju uopće kulture rada gdje ljudi prolaze predvečer kroz crvena svjetla. Dolaze kući poniženi od svojih gospodara u različitim činovničkim uredima pa maltretiraju vlastitu djecu, susjede. Smanjuje im se prag tolerancije i tako dalje i tako dalje. Prema tome mi smo živjeli u jednom arteficijelnom svijetu gdje je postojao kult rada. Za taj kult rada to je značilo što više proizvesti radničke klase. Gospodin Bebić će se sjećati 50-tih godina kad su postojale specijalne postrojbe koje su lovile nesretne seljake na poljima i tjerale ih u gradove. I oni su bježali u štagljeve. Nisu htjeli u grad. Međutim onda bi ih ulovili i ubace ih u rudnik. Ili u tešku industriju. Skrati mu život, uništi mu život ali u tom kultu rada je stvarana jedna cijela kultura koja je imala i neke svoje dobre elemente gospodine Bebiću. Jedan od bitno dobrih elemenata je bio razvoj medicine rada. Jedna ozbiljna struka u Hrvatskoj koja je bila dio primarne zdravstvene zaštite. Ljudi su se u različitim razdobljima bavili različitim aspektima koji su vezani u rizike rada. Ja često govorim o tome kako rad stvara čovjeka, ali ga nerad pogotovo u nekim okolnostima brani od velikih šteta. Ako ste kod kuće vi možete dok dođete na posao stradati u tramvaju. Pogodit će vas u automobilu netko. Ima tisuću skrivenih i otvorenih radnih i životnih opasnosti koje vrebaju na poslu. Prema tome mi danas trebamo razmišljati o tome kakva vizija je Hrvatske. I to je ono što mene progoni već mjesecima i godinama. Mi živimo od danas do sutra i nitko ne može zamisliti kakva će vizija rada u Hrvatskoj izgledati kroz 10, 15, 20 godina. U kom pravcu trebamo usmjeravati tu malu djecu? Kakvi će se rizici javiti okolinski, prostorni, ambijentalni, profesionalni? Koji su to dakle iskustva, iskušenja koja se javljaju iz rada? Zatim bi nešto kazao o jednom elementu ugroženosti čovjeka o kojem često govorim. To je pušenje. Pušenje, gospodo ja promatram neke ljude koji tu uporno iz dana u dan u našem Visokom domu truju dole. Najprije su uglavnom uništavali pomoćno osoblje i nas nepušače, a sada su zatvoreni tamo i samodestruktivno uništavaju vlastite živote. I na tom području nitko ništa neće napraviti. Štoviše predsjednik Republike tvrdi pušenjem do zdravlja. Ako pušite pušite hrvatsko. Popušili ste. Prema tome gospodo ja bih htio da se tom problemu priđe puno ajde da kažemo malo poetičnije. Konačno stari komunistički poredak stvaran na kultu rada imao je i ergonomiju kao jednu ozbiljnu struku koja je također ponižena i uništena. Prema tome ja bih završio sljedećim. Dobra je ideja da se s vremena na vrijeme pojavi nova neka skupina ljudi koja će proglasiti i dan zaštite na radu. I dan čitanja. I dan ljenčarenja i dan nezaposlenih i dan starih i dan lijepih i dan ružnih. I dan čega god hoćete, dan slobode medija. Međutim mi kao društvo moramo imati jednu globalnu viziju. Inače se dovodimo u situaciju koja je stalno pred nama da od mnoštva stabala na svim područjima ne vidimo šume. I zbog toga ja ću dakako podržati sa velikom skepsom tu ideju, ali htio bih apelirati dakle kad govorimo o tom problemu njemu pokušamo pristupiti sintetski sa pozicije pozicije vizije razvoja hrvatske kulture, hrvatskoga društva i Hrvatske države. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Potvrdit ću kad ste već spomenuli '53. godine je čovjek odveden na prisilni rad na Božić. Onda kada je došao tamo u Mline kod Dubrovnika kaže: “Kako ste me mogli ovdje dovesti, a doma mi je ostala žena, djeca i Božić!“ i tri replike ste izazvali gospodine Letica. Prva je gospodin Zvonimir Sabati. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa, uvaženi profesor Letica je u svom nadahnutom govoru kaže do sada između ostalog spomenuo i principe ergonomije. Bojim se ako ćemo otvoriti tu temu da bismo se trebali pitati zbog čega ne bi se više govorilo o ergonomiji. Naime, ergonomija svakako kao znanost bavi se ukupnosti proučavanja ljubi i njihovog suodnosa s radnom okolinom, tako da bi se ergonomski principi trebali poštivati u svim područjima ljudske aktivnosti a posebno na radnom mjestu. Ciljevi sigurno ergonomije su prije svega poboljšanje uvjeta rada, produktivnost, sigurnost, ugodnost, kvaliteta rada, a postoji između ostalog i 12 principa ergonomije koji bi se trebali poštivati od smanjenja stresa, mikro klime, ugodne radne okoline, smanjenja statičnog mišičnog djelovanja i svakako da ergonomija nije samo buka, klima, odnosno osvjetljenje i slično. U svakom slučaju Nacionalni dan zaštite na radu i ne mora se onda bezuvjetno samo baviti psihosocijalnim radnim uvjetima nego i čitavim nizom, ergonomskim preduvjetima koje treba ispuniti da bi svakako ta zaštita na radu bila i i vrednovana, a između ostalog dobro ste spomenuli i ulogu Medicine rada koja je u svakom slučaju u okviru domova zdravlja imala možda u nekom trenutku i dosta značajnu ulogu. Da li je toliko degradirana u ovom trenutku ne znam, ali bi joj trebalo dati veći značaj i veću ulogu, pa između ostalog kad se govori i o ulozi doma zdravlja onda bi i Medicina rada trebala imati svoj značaj. i u okviru ergonomskih preduvjeta koji se moraju ostvarivati posebno se obrati pažnja na ove preduvjete i na ove principe o kojima sam ja govorio ako se slažete kao repliku bit ću zahvalan da eventualno i u tom smjeru se razvija i rasprava dalje. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Odgovor gospodin Letica. Izvolite. Kolega Sabati nije ni svjestan korijena vlastite mudrosti. To HSS-ovci su zapravo osnivali i školu narodnog zdravlja veliki pučki tribuni javno-zdravstvenih djelatnosti, pa i veliki broj ergonoma iz tog doba je bio iz tog svijeta HSS. Međutim, svi smo mi od tuda Što se tiče ergonomije ja ću vam kazati kolega bilo bi razumno da ovi neprosvijećeni suci Ustavnog suda su konzultirali nekoliko ergonoma kad su donijeli ovu apsurdnu odluku kojom prisiljavaju žene da rade pet godina dulje. Da su napravili jednu ozbiljnu studiju samo budžeta ženskog radnog vremena, onda bi ustanovili da je ono čak duže od Milana Bandića. Znači, on radi 16 sati, lunja u jutro, trči već oko 5 i opasan je već oko 5 poslije podne, a žene nesretne i tada rade do 12 sati i onda ovi suci Ustavnoga suda donesu takvu suludu odluku i mi šutimo pred tim. Ali imamo gospodine potpredsjedniče veliku nadu, sad su izbori za suce i testirat ćemo ih. Morat će nešto i znati kolega Bebiću! Morat će nešto znati! Hvala. Replika gospodin zastupnik Željko Pavlic. Izvolite. **Pavlic, Željko (MDS)** Evo slažem se dakle sa gospodinom Leticom koji govori o pogodnom utjecaja pušenja dakle cijelo društvo, dakle i na rat i slažem se dakle da je potrebna sustavna borba i borba cijelog našeg sustava protiv štetnosti pušenja i nedopustivo je zapravo da se bilo koja institucija našeg sustava blagonaklono odnosi prema ovom problemu. Replika ide ka tome da nije, dakle, sve tako ipak crno. Ima na žalost izuzetaka ali to su samo izuzeci pa evo iznijet ću ovdje jedan primjer kvalitetne borbe protiv pušenja. Postoji jedna tvrtka “Tehnix“ iz Donjeg Kraljevca. Dakle, njezin menagment je donio odluku da svakome radniku, svakome zaposleniku u toj tvrtci koji se odvikne od pušenja od cigarete da će njemu povećati plaću za 10%. Mislim da bi se na takav način cijeli sustav dakle stimulacijama morao boriti protiv štetnosti pušenja. **Letica, Slaven (Nezavisni)** Ja inzistiram kolega na proglašenju baš Hrvatskog sabora prvom nepušačkom institucijom u Hrvatskoj, jer to ima simboličko značenje, a u ovom Visokom domu sjedi koliko znam 13 liječnika. U zadnjih 5, 6 godina umrlo je zbog bolesti pušenja iz ovog Visokog doma barem 5, 6 saborskih zastupnika. Prema tome, to je jedna ozbiljna stvar. I konačno, veliki je problem borbe protiv pušenja u zemljama koje proizvode duha, jer je zato vezan i veliki interes i veliki broj zaposlenih i veliki broj uzgajivača duhana i jedne nordijske zemlje Švedske i Norveške koje samo profitiraju i zbog toga je to tamo puno lakše napraviti i zbog toga su osobni primjeri vrlo važni. Što se mene tiče ja visoko respektiram ljude koji rade u toj industriji u Hrvatskoj. Neki su od njih i moji prijatelji, jedan izvrsno igra tenis. Međutim, oni su već dovoljno mudri i oni dio svojih poslova plasiraju na druga područja. Izvolite. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine dopredsjedniče. Pa evo kolega Letica je pričao o opasnostima koje se događaju nakon prekovremenog rada. Evo čitali smo nedavno u novinama da je na primjer prekovremeni rad zapažen i u jednoj značajnoj stranci kao što je SDP gdje vjerojatno ljudi koji tamo rade do kasnih noćnih sati štancaju glasove i sigurno da im odrveni ruka i prsti i dosta teško je voziti u tom stanju, a može doći i do invaliditeta. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Dobro, nemojte takve asocijacije. To nije primjereno. Odgovor na repliku gospodin Slaven Letica. Izvolite. **Letica, Slaven (Nezavisni)** Kolega Markovinoviću nećete me dovesti u vaše međustranačke obračune. Konforna je moja pozicija što imam neovisnost. Prema tome, tko koga, kako, što u strankama ja o tome ne želim raspravljati. To je dakako vaš problem. Ja sam govorio o nekim općim problemima i drago mi je da su kolege uočile da u tome ima neko zrnce nestranačkoga uma. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Pojedinačna rasprava je zaključena. U ime kluba pet minuta. U ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjena državna tajnice, uvažena gospođo zastupnice. Govorila je gospođa Antičević o iskorištavanju radnika. Ma jasno da u jednoj zemlji koja ima 300 tisuća nezaposlenih iskorištavanja radnika ima. Ali u nekim sredinama gdje je teže možda doći do radnika nego do radnoga mjesta želimo reći to da se radnika drži kao malo vode na dlanu. Evo baš sam jučer urgirao za radnu vizu za dvojicu inžinjera iz Labina, a trebali bi ići raditi u Sjedinjene Američke Države dva ili tri mjeseca. I sada me zove šef i kaže otprilike ovako. Reci ti Amerikancima da neće ostati tamo jer ovdje imaju bolje uvjete no što bi ih imali u Americi. Jasno, eksploatacije ima. Nje će je biti. Treba je sprječavati. Treba tu eksploataciju kažnjavati. Treba ići toliko daleko ako je učestalo da treba zatvarati i te tvrtke. Ali opet želim reći nije baš kod svih sve isto. Često mali poduzetnici u Republici Hrvatskoj su u goroj situaciji od radnika. Ako ništa drugo evo recimo obrtnici, odgovaraju cijelom imovinom, a nemaju ni petka ni svetka, i ti doista rade i po 16 sati dnevno. I konačno, u ovoj zemlji svatko onaj koji ima plaću 3, 4 tisuće kuna sa nezaposlenom ne znam ženom ili obrnuto ugrožen je ako po sindikalnim izračunima mjesečna košarica ili za mjesečnu košaricu treba izdvojiti 6 tisuća 500 kuna. Slažem se sa gospodinom Leticom glede ove paralele Ustavni sud, odnosno žene koje bi trebale ići u mirovinu sada u 65. godini života, gdje bi trebale raditi 5 godina duže to je doista nedopustivo i tu trebamo nešto učiniti. I sva je sreća da idu sami izbori. Što se tiče samog ovog Zakona o proglašenju Nacionalnog dana zaštite na radu smatram da je to jedna zgodna ideja. Ali ono što je daleko bitnije to je spomenuti da od '96. godine 120 zemalja svijeta naprosto obilježava 28. travnja kao Međunarodni dan sjećanja na poginule radnike, pod motom "Sjetimo se mrtvih, borimo se za žive.", a u Republici Hrvatskoj u razdoblju od '96. do 2006. godine dogodilo se prosječno između 22 i 25 tisuća ozljeda, znači godišnje, od kojih je oko 800 bilo teških. Broj smrtnih ozljeda u proteklom razdoblju varirao je od 21 '99. do 46 u 2006. godini, a polovica takvih ozljeda otpada na graditeljstvo. Što se više radi to su ljudi u ovoj zemlji jasno izloženiji riziku. Veliki broj otpada i na povrede, odnosno stradavanja u brodogradilištima. Nema hrvatskog brodogradilišta koji godišnje ne zabilježi neki smrtni slučaj. To nisu samo teški trenuci za škver ili za brodogradilište, već i za grad gdi se to brodogradilište nalazi. Ono što je bitnije možda od proglašenja tog dana je kako tretirati invalide rada, znači one koji su stradali na radu, to je bit. Da taj invalid može sa svojoj invalidninom mirno i sigurno živjeti bez obzira što je na skrbi šire društvene zajednice. O tome valja voditi računa. Ako nas taj dan senzibilizira da se toj skupini invalida eto posvetimo da oni doista mogu od tih invalidnina pod navodnicima "živjeti" onda tu ideju o proglašenju dana treba pozdraviti. da od 46 mrtvih slučajeva jedan dio otpada ne samo na radnike u graditeljstvu već i na policajce, šofere, zaštitare. Što mi činimo da spriječimo nesreće? Puno se ne može. Grade se ceste da bi bilo manje smrtnih slučajeva ali tamo se može dogoditi neki udes prilikom izrade tih cesta. Zatim policija je tu da nas štiti, ali može i sami neki policajci stradati. Zaštitari jednako tako. I da ne nabrajam dalje. Za kraj, podržavamo jasno ovaj zakon. Nažalost razvoj odnosi svakoga društva i mlade živote, odnosi ljude u najboljoj dobi pa nije zgoreg jednom u godini sjetiti se na te ljude, na njihove sudbine, pa možda i na njihove obitelji, iako u pravilu nakon što netko ode jednostavno sve prepuštamo njihovoj obitelji, a na njih i one koji su ostali bez svojih najdražih, više se nitko u ovoj zemlji ne sjeti.

Mislim da je kolega Letica zapravo dao dobar šlagurd za ovu zapravo raspravu da mi konačno bismo trebali početi da razlikujemo sadržaj od forme. vrlo često što se tiče forme stvari relativno dobro postavimo, imamo čitav niz dobrih rješenja, odluka, deklaracija, ali zapravo pokazuje se kad se malo zagrebe, kad malo zagrebemo ispod površine da osim te dobre upakirane forme sadržaj ne postoji. Upravo stoga nije ni čudo što smo u ime kluba HSS-a rekli da bi možda bilo kud i kamo mudrije prvo donijeti konačno Zakon o radu, a onda zapravo raspravljati o jednom danu koji će biti posvećen radu. Kultura rada nije nešto što u svim civilizacijama se postoji i sveti odnos prema toj činjenici. na neki način baštinimo ovu jednu protestantsku filozofiju, Weberovskog tipa gdje doista rad ima svoju cijenu, svoju vrijednost. čitav, dobar dio naših ideologija se, je zapravo upravo počivao na toj ideji koju smo preuzeli od protestantizma. Pa se upravo, Weber je pisao da se određene, način kako se vjeruje i itekako se zapravo odlučuje o tome kakvu ćemo imati industriju i kakav odnos prema radu. Svakako da unutar toga rada postoji, odnosno te kulture rada postoji ono nešto, ona priča koja se zove o mravu i cvrčku. Poneki puta je u našoj kulturi smo inzistirali na da je mrav u pravu, a po nekima se ipak čini da ni cvrčak nije baš životinja i njegova filozofija je da ne treba ni na koji način odbaciti. I samo ako gledate malo semantički pokušate razlučiti ovo ime prijedloga za taj dan zaštite na radu. To znači da zapravo rad nije samo veselje, samo radost i zadovoljstvo, nego upravo da taj rad na neki način je povezan i sa tlakom, povezan sa nekim tegobama, sa neugodnostima. Upravo zbog toga zbog toga treba intervenirati i treba postojati i određena zakonska rješenja koja će pridonijeti u tome da zapravo rad ne bude samo nelagoda, samo bakar, nego da i na neki način ljudi koji koji rade da se osjećaju ako ništa drugo onda barem zaštićeni. I tu se onda doista otvara čitav niz ovih tema koji su se tijekom ove rasprave čule, ali čini mi se da u ime kluba u ime kluba mi ne možemo kažem biti protiv te činjenice i da opet da kažemo … inflacije nekih novih dana pa onda jednostavno ćemo svaki dan nešto imati prilike za slaviti. Ali svakako treba razmisliti da pokušamo riješiti ono što je moguće, a to je doista da se pozabavimo ovim što ovaj saziv Sabora bi svakako trebao donijeti, a to je Zakon o radu, ide u treće čitanje, nadamo se da ćemo do ljetne stanke ili svakako prije nego što se Sabor njegova njegova prestanka rada, da ćemo donijeti taj zakon, onda možemo puno zadovoljnije i veselije razmišljati i o ovome danu koji ćemo proglasiti da da štitimo one koji eto imaju taj problem da mukotrpno rade. Znači prvo Zakon o radu pa onda formu, a u tu formu također moramo razmisliti s kojom ćemo mi to filozofijom, koju ćemo filozofiju ugraditi jer kažem ona nije jedinstvena i ne vrijedi za sve kulture, sve civilizacije pa tako ne vrijedi i za ovaj naš prostor. Hvala. Hvala. I konačno u ime kluba SDP-a, gospodi zastupnik i potpredsjednik Mato Arlović. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, državna tajnice, poštovane kolege i kolegice. Naravno kao što je rečeno, mi ćemo podržati donošenje ove odluke o nacionalnom danu zaštite na radu. Međutim i ovom prilikom želimo ukazati na još neke segmente koje nismo u dosadašnjoj raspravi čuli. jedan je problem koji je vezan uz zaštitu ili bolje rečeno propuste koji se dešavaju na radnom mjestu vezano za zaštitu na radu radnika i posljedice koje se dešavaju kada se radi o o izravnim propustima, izravnim nedostacima vezano za zaštitu na radu. No otvara se daleko ozbiljnije pitanje koje je vezano za tzv. neizravno utjecaje, na poziciju radnika u radu i njegove zaštite na radu. Mi smatramo u Klubu zastupnika SDP-a da nakon evo 17 godina naše samostalnosti, stabilnosti i gospodarske i socijalne došlo vrijeme da se i o tim pitanjima porazgovara i da se zapravo jedan čitav niz ekonomskih mjera i poteza stabilizacije društvene i državne zajednice koja se prebacuje na radno stanovništvo, na radnike, praktički došlo vrijeme da se taj dio drugačije postavi. Naime, to čak nije ni u skladu sa Ustavom. Vidite mi imamo u Ustavu zapisano da svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi, obitelji slobodan i dostojan život, a u isto vrijeme imamo javno proklamiranu zajamčenu plaću koja je daleko daleko ispod prosječnih potrebnih sredstava za zadovoljavanje prosječnih potreba naše prosječne obitelji. Postavite si pitanje, sa kakvim psihofizičkim ili psihološkim opterećenjima radnik dolazi raditi na radno mjesto i koliko je on psihički pripremljen da udovolji zahtjevima tehničko-tehnološkog procesa rada na radnom mjestu ako on zapravo je opterećen pitanjem da li će osigurati dostatna sredstva za potrebe, egzistencijalne potrebe. Pazite ne radi se o nikakvom luksuzu, o egzistencijalnim potrebama članova svojih obitelji. Sasvim sigurno da takva situacija bitno smanjuje njegovu pažnju i da često puta zapravo ne samo što ona bitno utječe i na kvalitetu i kvantitetu rada nego istodobno utječe i na njegovu opreznost vezano za poštivanje tehničko-tehnološkog procesa koji onda uslijed toga dovodi do različitih oblika pa i težih oblika povrede na radu. Zbog toga smatramo da je došlo vrijeme da ova Vlada sasvim ozbiljno raspravi pitanje koja je to najniža plaća i koja bi se morala ugraditi s jedne strane, i s druge strane da se otvori pitanje šta je to sa isplatom plaća po dva osnova. Jedno koje se plaća na ruke, a drugi dio koji se plaća kao obračun s obzirom na posljedice, doduše ne više sada na zaštite na radu nego na zaštite koja proizlazi i s naslova bivšeg rada, odnosno temeljem rada danas-sutra kada je u pitanju zdravstvena zaštita, kada je na kraju krajeva pitanje mirovinski položaj budućeg umirovljenika, odnosno sadašnjeg radnika. Smatramo da sva ta pitanja treba sasvim ozbiljno otvoriti i raspraviti i u tom kontekstu smatramo da je došlo vrijeme da se počne preispitivati ukupna socijalno-ekonomska i pravna pozicija radništva u Republici Hrvatskoj i odnos između rada i kapitala u Republici Hrvatskoj koji bi trebalo malo drugačije postaviti i vratiti na viši stupanj ljudskog i radnog dostojanstva radnicima i zaposlenicima u procesu rada. Ne samo sa aspekta zaštite nego sa aspekta ostvarivanja procesa rada, ali i s aspekta nagrađivanja vezano za rad i uloženi rad koji oni daju da bi zapravo to nagrađivanje moralo udovoljiti napokon zahtjevu članka 55. stavku 1. Ustava Republike Hrvatske ili da mi definitivno sami sebi kažemo da mi zapravo ili poštujemo ili ne poštujemo vlastiti Ustav. Ne samo radi ustavnopravnih i formalnih razloga nego radi stvarnih potreba našeg radništva i naših zaposlenih osoba. smo da bi u tom pogledu trebalo se itekako poduzeti i na zakonodavnom planu neke nove mjere. I zadnju stvar koju bi htjeli reći. Nevjerojatno ali je u obrazloženju između ostaloga napisana jedna velika istina vezano za slučaj profesionalnih bolesti godišnje. Međutim da preko 75% profesionalnih oboljenja ostaje neprijavljeno. Postavlja se pitanje zapravo kome se tu pomaže. Ne pomaže se tu ni poslodavcu ni državnoj ni društvenoj zajednici, a strahovito se šteti tom istom radniku koji je profesionalno obolio i njegovoj obitelji. Smatramo da je neophodno potrebno ovu ovu činjenicu aktualizirati, dostaviti inspekciji rada i zatražiti da inspekcija rada da u svim pitanjima vezano, pokrenu odgovarajuće postupke da bi zapravo zaštitile radnike koji su zbog posla profesionalno oboljeli i da im se osigura odgovarajuća zaštita vezano za takvu činjenicu. Hvala lijepo. Hvala lijepa. U ime predlagača gospođa Vera Babić, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvažene zastupnice i uvaženi zastupnici zahvaljujem svima koji su sudjelovali u raspravi i iznijeli svoja viđenja stanja u području zaštite na radu u odnosu na prijedlog koji je danas pred vama. Vlada Republike Hrvatske složila se sa socijalnim partnerima koji su inicirali da se i u Hrvatskoj kao što je to na globalnoj razini već učinjeno u dobrom broju zemalja, predloži ovom Visokom domu Odluku obilježavanja dana zaštite na radu. Mislim da je i ova rasprava o samom prijedlogu, dakle inicirala vrlo dobar pristup i rekla bih da je i sama ova rasprava pokazala opravdanost ovoga prijedloga. Mislim da nije riječ o inflaciji, inflaciji dana određene, za određenu prigodu i da čak i kad uzmemo u obzir broj određenih prigodnih dana i obilježavanja različitih događanja ili nekih bitnih stvari u društvenim, gospodarskim, inim područjima da sam taj dan neće biti i znak devaloacije stanja u određenom području, u konkretnom slučaju zaštite na radu. Vlada Republike Hrvatske drži da će obilježavanje toga dana, ako smijem tako kazati biti dobrodošao …/Govornica se ne razumije./… za unapređenje stanja u ovom području. Činjenica je, pokazala je to i vaša rasprava ili vaši pristupi, pogledi na ovo područje iz različitih putova da tako kažem, pokazala je da je riječ o vrlo kompleksnom području, područje koje se dotiče produktivnosti, područje u kojem Hrvatska mora odgovoriti što je sa stanjem njezine konkurentnosti. Dakle, ono što bih htjela posebno naglasiti, u ovom kompleksnom području uvažene zastupnice i uvaženi zastupnici nema mjesta u pokazivanju prstom na odgovornost drugog. Ima mjesta združenom djelovanju. Upravo činjenica da socijalni partner stoji iza ovog Prijedloga, uvažena gospođo zastupnice Lalić, nadam se da budući da su i poslodavci socijalni partneri, da upravo i njihova sloga oko toga da se ovaj dan obilježi bit će napredak i u njihovim redovima. Ono što na strani države moramo pružiti to je kompetentnost institucije u tom području, povezivanje institucija, horizontalnu komunikaciju i suradnju, združenost u kreiranju zajedničkih politika u pojedinom području. Svjesni smo da baš u ovom području imamo dobar zakonodavni okvir kao što je uvaženi gospodin zastupnik Turić ukazao. Dopustite mi da budem i osobno u tom dijelu budući da eto kontinuitetom moje dužnosti mogu svjedočiti da smo puno radili dakle i u ovom Visokom domu i Vladi Republike Hrvatske također zajedno sa socijalnim partnerima, da smo izgradili solidan zakonodavni okvir. Ono što moramo napraviti je osnažiti kompetentnost naših institucija za provedbu tog zakonodavnog okvira. Želim vas upoznati sa činjenicom da Vlada Republike Hrvatske za područje, to je pregovaračko područje socijalne politike i zapošljavanja upravo posebno se želi posvetiti zajedno sa socijalnim partnerima području zaštite na radu u akcijskom planu koji pripremamo i koji dovršavamo u suradnji sa Europskom Komisijom. Posebna pozornost će biti posvećena upravo preostalim usklađivanju tamo gdje je eto još potrebno, ali osobito jačanju institucija, povezivanju institucija, usklađivanju nacionalnih politika od zdravstva do gospodarstva kako bi što bolje odgovorili zahtjevnom i kompleksnom ovom području. Pri tome koristimo sve mogućnosti za bilateralnu suradnju zemalja članica. Mogu vas izvijestiti da je naš projekt u ovom području koji će ići za osnaživanjem institucija i za izgradnjom nove institucije gdje će se povezati gospodarstvo, rad, zdravstvo, dakle Zavod za zaštitu na radu, da je naš projekt dobio potporu predpristupnih fondova i da taj projekt kreće i da ćemo dobiti i tehničku potporu, isto tako i potporu potporu za obrazovanje stručnjaka koji će raditi u tom zavodu. Dakle, Vlada koristi svaku priliku, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva također da upravo na tom segmentu i naše potencijale, dakle naše ljudske potencijale u državnoj upravi osnažimo, ali isto tako moramo biti svjesni da neke stvari na terenu, dakle nije riječ samo o poslodavcima i manjkavosti u njihovom eventualnom sustavu, njima se također mora pomoći, njima se također, pogotovo malim poslodavcima, budući da tehnološki zahtjevi su vrlo zahtjevni kod nove opreme povećavaju se zahtjevi zaštite na radu, dakle tehnološki napredak nosi nove izazove, dakle tu se također mora više, dakle institucije moraju više pomoći i poslodavcima na toj edukativnoj i savjetodavnoj razini. Jednako tako državni inspektorat ne može ostati u funkciji samokažnjavanja, državni inspektorat mora biti osposobljen da pruži također savjetodavne usluge svima koji su za to zainteresirani. Što se tiče informiranosti radnika o njihovim pravima o stanju zaštite radu, gospođo zastupnice Sobol, moram kazati da svakako postoji cijeli niz subjekata kojima bi se moglo prigovoriti propust i u tom smislu, ali dopustite da vas upozorim da Hrvatska ima vrlo visoke standarde kad je riječ o plaćenim radničkim predstavnicima i sindikalnim povjerenicima koji svoje radno vrijeme zapravo stavljaju u funkciju radničkog predstavništva i sindikalnog povjereništva pa se onda treba zapitati što što je s njihovom ulogom. Dakle, nisam za to da prozivamo i da ukazujemo na propuste jedni drugih, zalažem se i zalagat ćemo se za to i Vlada Republike Hrvatske se zalaže za to da združimo napore u ovom kompleksnom području jer bez tako usklađenih napora teško je biti, teško je očekivati bilo kakav napredak u tom području. Prema tome, dopustite još jedanput, hvala svima koji su su sudjelovali u raspravi. Mislim da će obilježavanje ovog dana uvijek biti prilika da otvorimo pitanje i o našim slabostima, ali i o našem napretku u tom području i gospodine potpredsjedniče budući da sam upoznata sa zaključcima koje je predložila Hrvatska stranka umirovljenika dopustite da ovom prilikom kažem da su Vladi prihvatljivi predloženi zaključci s tim što sam se sa predlagateljem koji je u ime kluba, gospodin zastupnik Hrelja dogovorila da drugi zaključak o kojem sa Vlada Republike Hrvatske zadužuje da u roku 60 dana ustanovi institut godišnje naknade, da smo se suglasili da taj rok bude 6 mjeseci. Prema tome, u ime Vlade Republike Hrvatske prihvaćam ove zaključke sa ovom izmjenom roka. Hvala lijepa. Luka (HDZ)** Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. Prelazimo na 2. točku.

nije svrha ove odluke u tom pravcu. Ona bi trebala biti još jednom dodatno sredstvo da svaki dan bude dan zaštite na radu radnika. To je bit stvari. Ja mislim da o tome trebamo govoriti. Nažalost, mi smo donijeli još jedno formalno pravno sredstvo kojim se usklađujemo sa tendencijama u međunarodnoj zajednici, a puno toga trebamo učiniti, vidjet ćete kad budemo sad imali raspravu o Konvenciji o zaštiti invalidnih osoba, kako su na našim radnim mjestima zaštićeni i uopće omogućen pristup invalidnim osobama radnom mjestu. A otom potom, to je drugo pitanje, raspravu ćemo o tome na sljedećoj točki. što ste ustvrdili gospođo državna tajnice, da sindikalni povjerenici ne rade za vrijeme radnog vremena. Prije svega treba vidjeti točno, to ja mislim da nije sporno koja je njihova uloga i koja su njihova prava temeljem Zakona o radu. A ja ću vas samo upozoriti odnosno navesti primjer da nije točno ono što ste vi ustvrdili, kada je sindikalni povjerenik carinskih službenika, carinika u Republici Hrvatskoj i u Puli, bio je povjerenik, istaknuo upravo nepoštivanje prava carinika, tada je bio smijenjen odnosno onemogućen mu je rad tako da je čovjek morao osnovati Nezavisni sindikat carinika. Zaključujem raspravu. Prelazimo